Den innkalte vararepresentant for Sør-Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen, tar nå sete. Fra Statsministerens kontor foreligger to brev til Stortinget. Det første brevet er datert 13. oktober 2023 og lyder: «Det ble avholdt statsråd på Det kongelige slott fredag 13. oktober 2023 kl. 11.00 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak: Statsministerens kontor 1. Statssekretær Geir Indrefjord gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis og beredskapsdepartementet og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Finansdepartementet. 2. Utnevning av assisterende enhetsleder Sigve Bolstad som statssekretær for statsråd Emilie Enger i Justis- og beredskapsdepartementet. 3. Konstitusjon av politisk rådgiver Siv Sætran som statssekretær for statsråd Geir Pollestad i Landbruks- og matdepartementet i perioden fra og med 24. oktober 2023 til og med 7. november 2023. 4. Statssekretær Jakob Bjelland gis avskjed i nåde med virkning fra 1. november 2023 som statssekretær for statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Finansdepartementet. 5. Endringene i punkt 1 og 2 skjer med virkning fra 13. oktober 2023 kl. 12.00. Videre gjør Statsministerens kontor oppmerksom på at konstitusjonen av statssekretær Truls Vasvik i Helse- og omsorgsdepartementet utløp 12. oktober 2023. Statssekretær Helge Flø Kvamsås’ konstitusjon som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet utløper 13. oktober 2023.» Det andre brevet er datert 16. oktober 2023 og lyder: «Det ble avholdt statsråd på Det kongelige slott mandag 16. oktober 2023 kl. 11.00 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak: 1. Utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt gis avskjed i nåde. 2. Statsråd Espen Barth Eide utnevnes til utenriksminister og overtar styret av Utenriksdepartementet. 3. Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen utnevnes til statsråd og overtar styret av Klima- og miljødepartementet. 4. Statsråd Marte Mjøs Persen gis avskjed i nåde. 5. Statsråd Tonje Brenna overtar styret av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 6. Ordfører Kari Nessa Nordtun utnevnes til statsråd og overtar styret av Kunnskapsdepartementet med unntak av de saksområder i departementet som ligger under forsknings- og høyere utdanningsministeren. 7. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran gis avskjed i nåde. 8. Stortingsrepresentant Cecilie Terese Myrseth utnevnes til statsråd og overtar styret av fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet. 9. Statsråd Sigbjørn Gjelsvik gis avskjed i nåde.

11. Daglig leder Karianne Oldernes Tung utnevnes til statsråd og overtar styret av Statsforvaltningsavdelingen, Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk og Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet. 12. Regjeringsmedlemmenes rang fastsettes i samsvar med et vedlagt forslag. 13. Punkt 1 til og med 12 over trer i kraft fra og med 16. oktober 2023 kl. 13.00. 14. Med virkning fra 1. januar 2024 endrer Olje- og energidepartementet navn til Energidepartementet. Departementet delegeres myndighet til å foreta nødvendige endringer i forskrifter, avtaler, instrukser, bestemmelser mv. som følge av navneendringen. 15. Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde med virkning fra 16. oktober 2023 kl. 13.00:

Statssekretær Kjersti Bjørnstad for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og miljødepartementet. 5. Statssekretær Tomas Norvoll for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 6. Statssekretær Samra Akhtar for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Statssekretær Kjetil Vevle for statsråd Tonje Brenna i Kunnskapsdepartementet. 8. Statssekretær Sindre Lysø for statsråd Tonje Brenna i Kunnskapsdepartementet. 9. Statssekretær Vidar Ulriksen for statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet. Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen for statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet. 11. Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti for statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Statssekretær Gunn Karin Gjul for statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet. 15. Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen for statsminister Jonas Gahr Støre og statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet. 16. Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar for statsminister Jonas Gahr Støre. Følgende utnevnes til statssekretærer med virkning fra 16. oktober 2023 kl. 13.00: 18. Statssekretær Eivind Vad Petersson for utenriksminister Espen Barth Eide. 19. Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik for utenriksminister Espen Barth Eide.

Statssekretær Vidar Ulriksen for statsråd Cecilie Terese Myrseth i Nærings- og fiskeridepartementet. 28. Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen for statsråd Cecilie Terese Myrseth i Nærings- og fiskeridepartementet. 29. Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti for statsråd Erling Sande i Kommunal- og distriktsdepartementet. 30. Statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo for statsråd

Endringene i regjeringen medfører følgende endringer i Stortingets sammensetning: De tidligere medlemmene av regjeringen, Anniken Huitfeldt, Sigbjørn Gjelsvik, Marte Mjøs Persen og Bjør- nar Skjæran og tidligere statssekretær Truls Vasvik, har tatt sete som representanter. Følgende vararepresentanter møter som representanter i den tid representantene Erling Sande og Cecilie Myrseth er medlemmer av regjeringen: For Sogn og Fjordane: Aleksander Øren Heen For Troms: Tom Einar Karlsen Under representanten Tuva Moflags innvilgede permisjon i tiden fra og med 9. til og med 19. oktober foreslås vararepresentanten Ragnhild Male Hartviksen fri- tatt fra å møte i Stortinget, da hun for tiden deltar på delegasjonsreise for Stortinget i USA. Andre vararepresentant for Akershus, Tobias Hangaard Linge, foreslås fortsatt innkalt for å møte i Stortinget i den resterende del av permisjonstiden. Under representanten Else Marie Rødbys innvilgede permisjon i tiden fra og med 9. til og med 19. oktober foreslås vararepresentanten Kari Mette Prestrud innkalt for å møte i Stortinget i den resterende del av permisjonstiden. – Det anses vedtatt. Kari Mette Prestrud er til stede og vil ta sete. Videre foreligger det fire permisjonssøknader: – fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Marianne Sivertsen Næss i dagene 18. og 19. oktober for å delta på Arctic Circle Assembly i Reykjavik med delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon etter Stortingets forretningsorden § 5 annet punktum for representanten Jenny Klinge fra og med 17. oktober og inntil videre – fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Willfred Nordlund i tiden fra og med 17. til og med 19. oktober

Representanten Sofie Marhaug vil framsette et representantforslag. På vegne av stor- tingsrepresentanten Geir Jørgensen og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om å stanse elektrifiseringen av Melkøya.

Ingen har bedt om ordet. S ak nr. 2 [10:09:16] Interpellasjon fra representanten Trond Helleland til samferdselsministeren: «Ekstremværet «Hans» og det påfølgende styrtregnet på Østlandet har fått store konsekvenser. Selv om klima- tilpasning er et prioritert område i virksomhetenes sam- funnssikkerhetsarbeid, virker det ikke som at man har hatt gode nok planer på plass som for eksempel å sikre at man raskt kan gjenopprette framkommelighet etter driftsstans. Vi er også avhengige av at koordineringen mellom etater og ulike forvaltningsnivåer fungerer godt når hendelser inntreffer.

7. august og fram til 9. august kom ekstremværet «Hans» som kastet på oss. Det førte til jordskred, det førte til flom, og det førte til oversvømmelser og store skader. Særlig Innlandet og Viken ble rammet, men også Vestland og Trøndelag fikk merke det. Flere nedbørsrekorder på ellers regnfattige steder ble slått. I min gamle hjemkommune Ål raste flere hus ut. Huset til min søster ble heldigvis ikke fylt av vann, men av venninner med barn som måtte evakueres. Det var vel totalt 4 000 personer som ble evakuert som følge av «Hans». også til at en rekke vei- og togforbindelser ble stengt som følge av ødeleggelser eller farlige kjøreforhold. Den 9. august var alle de viktige ferdselsårene mellom Oslo og Trondheim stengt for trafikk:

Statens vegvesen oppfordret rett og slett folk til å unngå å reise. I tillegg hadde Vegvesenet registrert at 77 fylkesveier var stengt, bl.a. i Begnadalen, hvor fv. 2458 var delt i to av vannmasser som krysset veien. Riksvei 3 ble åpnet igjen etter litt over et døgn, rv. 4 og E6 ble gjenåpnet etter seks dager. Jernbanelinjer måtte også stenges på grunn av flom, ødeleggelser og krevende værforhold. Det ble registrert stenging av Dovrebanen, Bergensbanen, Kongsvingerbanen, Rørosbanen, Raumabanen, Gardermobanen og Hovedbanen – det var vel de fleste i landet,

Dovrebanen er som kjent stengt på ubestemt tid fordi brua mangler. Omtrent halvparten av godstrafikken mellom Trondheim og Oslo går med jernbane, og Rørosbanen er ikke dimensjonert for store godstog.

Først fikk vi ekstremnedbør, jordras og stenging av veier. Dette er vanskelig å forutse, men man kan ha generell beredskap. Virket den, fant ressursene hverandre? Jeg fikk mange meldinger om at det var vanskelig å få tak i de rette personene, f.eks. i Vegvesenet, og at lokale mannskaper på Nesbyen selv måtte vurdere om rv. 7 skulle stenges, uten å ha klare anbefalinger. Er dette riktig?

«Hans» vil nok dessverre ikke være en engangshendelse. Klimaendringer tilsier at dette vil skje igjen. Det er uunngåelig at vi får mer ekstremt vær, og det står i alle strategier og rapporter at klimatilpasning må være et prioritert område, også innen transport. I «Strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren», revidert i 2020, trekkes det fram at klimatilpasning må være «et prioritert område i virksomhetenes samfunnssikkerhetsarbeid». understrekes følgende: «Transportsektoren må være forberedt på å både forebygge og håndtere større, hyppigere og mer alvorlige naturhendelser, samt en generelt større belastning på transportinfrastrukturen.» Har vi kommet lenger siden 2020? Er vi bedre forberedt? Det er blant spørsmålene statsråden kan vurdere å svare på. Statsråden har i svar til Stortinget understreket at det er den enkelte virksomhet som har det operative ansvaret for sin infrastruktur, og bekreftet at klimatilpasning er ett av de prioriterte områdene. Totalberedskapskommisjonen har også tatt opp dette i sine anbefalinger om å bedre beredskaps- og krisehåndteringssystemene. Mye har gått bra, men vi kan ikke leve på flaks; vi må vite at vi er bedre rustet til neste gang. Hvordan vil statsråden sørge for at vi er bedre forberedt til neste uvær?

[10:15:24]: La meg først takke interpellanten for at han har satt denne viktige saken på dagsordenen. Det er åpenbart sånn at vi hele tiden må ta lærdom av og utvikle oss med tanke på hendelser som ekstremvær. Arbeid med samfunnssikkerhet innebærer både forebygging, beredskap, krisehåndtering og gjenoppretting. I den sammenheng betyr det at vi må jobbe for å unngå konsekvenser ved naturhendelser, gjennom både god daglig drift og vedlikehold av infrastrukturen, langsiktig arbeid med klimatilpasning og å ha nødvendig beredskap når hendelser inntreffer. Når det gjelder det forebyggende arbeidet, må transportsektoren være forberedt på å håndtere større, hyppigere og mer alvorlige naturhendelser. For å ha en transportinfrastruktur som er trygg og forutsigbar, må klimatilpasning være en integrert del av planlegging, bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Godt driftet infrastruktur er svært viktig for å kunne tåle et mer ekstremt klima. Vi må likevel dessverre i ekstreme tilfeller også tåle stengte veier og baner og ha beredskap på plass for å rette feil og få transport i gang igjen Når det gjelder hendelser som inntraff i forbindelse med ekstremværet «Hans», fikk disse betydelige konsekvenser for transportsektoren, som interpellanten var innom, i særlig grad for vei og jernbane og i mindre grad for luftfarten. luftfarten. Koordinering mellom etater og ulike forvaltningsnivåer må fungere godt når hendelser inntreffer, slik stortingsrepresentanten påpeker. I tilfellet «Hans» innførte Samferdselsdepartementet daglig rapportering fra Statens vegvesen, Bane NOR og Jernbanedirektoratet for å få oppdatert informasjon om status, konsekvenser og hva departementet eventuelt kunne bidra med. I dagene før ekstremværet satte inn, forberedte transportsektoren seg på hendelsen. Det var bl.a. tett kontakt mellom Bane NOR, Jernbanedirektoratet og berørte togoperatører. Bane NOR innførte rød beredskap allerede dagen før «Hans» slo til, hvilket innebar å stenge berørte jernbanestrekninger for å unngå tap av liv og skade på personer og materiell. Statens vegvesen var i kontakt med de andre veieierne og sine entreprenører og økte beredskapen etter hvert som farevarslene gikk fra gult til rødt. Statens vegvesen deltok også i møter med statsforvalterne og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt at de hadde daglige møter med andre veieiere, som fylkeskommunene, kommuner og også Nye veier AS. Det ble i tillegg etablert en nasjonal beredskapsstab for å håndtere hendelsene på nasjonalt nivå. Sektoren vår har arbeidet lenge for å utvikle et godt planverk. På veisiden samordner Statens vegvesen sektorens respons. På jernbanesiden har Bane NOR, som infrastrukturforvalter, det operative ansvaret for nasjonal beredskap på jernbanenettet og samordner og koordinerer dette arbeidet med jernbaneforetakene. Transportenhetene har en god beredskap for å håndtere ekstreme hendelser, og det har vært jobbet hardt for å redusere konsekvensene for de reisende og næringslivet. Inntrykket er at Bane NOR, foretakets ansatte og samarbeidspartnere har gjort en stor innsats for å utbedre skadene, og de fleste berørte strekninger var kun stengt i noen få dager, til tross for relativt store skader, ofte på vanskelig tilgjengelige steder. som sagt også på høygir for å få på plass en bruforbindelse til erstatning for Randklev bru. Også på veisiden ble det jobbet hardt for å holde veiene åpne, og særlig var entreprenørenes lokalkunnskap og tidlig varsling viktig for å forberede veiinfrastrukturen for økte vannmengder samt skred og ras. det også ble nevnt, ikke framkommelighet mellom Oslo og Trondheim, og det var for få muligheter til å komme seg mellom øst og vest i Sør-Norge. Veinettet ble raskt åpnet igjen, gradvis, og mandag morgen var alle europa- og riksveier åpne, med noen restriksjoner og lokale omkjøringer. Arbeidet som gjøres i forkant av slike hendelser, er kanskje viktigere enn det som skjer under selve hendelsen. Det legges derfor mye midler og ressurser til drift og vedlikehold av infrastrukturen, og dette må vi fortsette med for å være rustet for et villere og våtere klima.

takker statsråd- en for svaret. Det er bra at beredskapen ble høynet, at det var beredskap, og at det var en rekke møter som skulle forebygge hendelser, men som vi oppdaget: Når det kommer 120 mm nedbør på Ål eller Geilo, der det vanligvis ikke er så

utløpene av elver der det går viktig infrastruktur forbi, og kryssing av elver. Jeg har spesielt lyst til å fokusere på Randklev bru i Gudbrandsdalen, som rett og slett raste sammen. Det vil være en større sak å undersøke om Bane NOR gjorde de inspeksjonene under vann som de skulle ha gjort. Det neste spørsmålet som reiser seg –

på tross av at Vegvesenet har et brulager utenfor Molde. Meg bekjent har ikke Bane NOR noe tilsvarende. De hadde ingen alternativer som kunne settes inn.

mye å skryte av at det ikke finnes beredskapsplaner og erstatningsbruer for den viktigste forbindelsen mellom Oslo og Trondheim når det gjelder jernbane. Hvor lang tid skal vi måtte vente på at det kommer på plass en bru? Noen viser til krigen i Ukraina, at der får en på plass en bru i løpet av et par dager. Det tror jeg ikke er så enkelt her.

neste uke skulle ha noen workshoper for å vurdere hvordan de skulle gå videre. Jeg ville jo tro at det å ha planer som kan settes inn i det øyeblikk noe skjer, burde være en del av transportetatenes planarbeid.

gjøre ytterligere forbedringer og være bedre forberedt neste gang. Det er intuitivt og riktig å tenke sånn. Likevel har jeg lyst å si at dette ikke er en helt riktig framstilling av situasjonen, i hvert fall er den ikke bred nok i sin tilnærming. Det er riktig, som representanten sa når det gjelder Tretten bru, at det tok sin tid. Det han ikke nevnte, var at vi tidligere hadde en hendelse på Badderen bru, hvor det tok ni eller ti dager, så dette er det nyanser i, litt avhengig av hva slags utstyr som er tilgjengelig, og hva slags hendelse som har funnet sted.

av fortsatt høy vannstand og høy vannføring. Så det har vært ting i disse sakene som gjør at de ikke åpenbart er sammenlignbare. Bane NOR har reservejernbanebruer tilgjengelig for bruk i krisesituasjoner. Foretaket har – sammen med Forsvaret ved Ingeniørbataljonen i Brigade Nord, Statens vegvesen og flere samarbeidspartnere – også vurdert om de tilgjengelige reservebruene, herunder også Forsvarets tilgjengelige reservebruer for både vei og jernbane i Norge og i våre naboland, kan brukes som midlertidig erstatning for den 170 meter lange brua som kollapset 14. august.

sånn at vi skal kunne kjøre gjennomgående tog på Dovrebanen så raskt som mulig. Hvis mulig går det i retning av gjenbruk av eksisterende bruelementer samt å bygge opp nye fundamenter og løfte bruelementene på plass igjen. Da vil det ta kortere tid å gjenåpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk enn om det eventuelt må bygges en helt ny bru. Jeg anbefaler representantene å følge med på en side som Bane NOR har opprettet hvor man kan se live strømming av disse hendelsene. Det skjer kanskje ikke så mye akkurat nå, men etter hvert kommer det kraner opp til stedet som vil løfte vekk bruelementer og forhåpentligvis også løfte på plass bruelementer. Dette er selvfølgelig superviktig, og det er ingen som må være i tvil om at verken vi i departementet, Bane NOR eller andre ønsker noe annet enn at dette skal gå så raskt som mulig, og at vi vil bruke de ressursene som er nødvendige for å få brutilbudet på plass igjen.

Det leder oss til det arbeidet vi skal gjøre sammen, med Nasjonal transportplan, og at nettopp vedlikehold, klimatilpassing og god daglig drift er veldig viktige oppgaver innenfor transportsektoren framover, Da har jeg lyst til å påpeke en annen ting som fungerte relativt bra. Selv om interpellanten helt riktig sa at rv. 3 ble stengt, er det over de siste årene blitt såkalt strekningsvis utbedring på rv. 3. Det var kun et lite punkt som ikke besto prøven på den veistrekningen, og det viser at arbeidet som Statens vegvesen har gjort, bl.a. på denne veien, har gitt resultater.

som ekstremværet “Hans” bedres også på beredskapssiden. Det er det viktig at Stortinget og regjeringen tar tak i sammen. Oppsummert: Her er det mye å hente av lærdom, både der det har fungert, og der det ikke har fungert, og det er statsråden i gang med å ta tak i på en grundig måte.

Ekstremværet «Hans» fikk store konsekvenser for mange i mitt hjemfylke. Når det eneste vi kan være sikre på, er at det blir mer ekstremt vær i årene som kommer, og at det vil ramme infrastruktur, er det skremmende å tenke på hvor mange læringspunkter sommerens hendelser har gitt oss. oss. Jeg kunne valgt å trekke fram eksempler fra Hadeland, Valdres, Land og Lillehammer – eller fra Gudbrandsdalen, Østerdalen og Glåmdalen. Det er mye som kunne vært løst på en annen måte. Men jeg velger meg Gjøvik. Rådhuset på Gjøvik ligger et par hundre meter fra rv. 4. Riksveien går mellom sentrum og Mjøsa, rett bak rådhuset går Hunnselva, og gjennom sentrum er det flere bekker som er lagt i rør, og et par som går åpent. Noen uker før «Hans» hadde Gjøvik et annet kraftig regnskyll, «Vesle-Hans». Det skapte store utfordringer, men bidro også til at stikkrenner og grøfter var rensket. Gjøvik kommune var så godt forberedt på ekstremværet «Hans» som de kunne bli. Etter hendelsen med «Vesle-Hans» og koronapandemien er kommunen også godt drillet på krisestab. Da «Hans» meldte sin ankomst, skjønte de fort alvoret og satte krisestab. Mens de satt i møte inne på rådhuset, vokste Hunnselva skremmende fort rett utenfor veggen. De fokuserte på innbyggernes sikkerhet, framkommelighet på kommunale veier og sikring av kommunale bygg. I tillegg ga de tidlig beskjed til Hunton, som har sin fabrikk helt inntil elva et stykke ovenfor sentrum, om at de måtte flytte varelageret sitt. I løpet av den korte tiden dette pågikk, stengte Statens vegvesen rv. 4 rett nedenfor rådhuset uten å si fra til kommunens kriseledelse. Gjøvik kommune har fått ros for sin kommunikasjon med innbyggerne gjennom de siste årenes prøvelser, men dette fikk de ikke fortalt om, for det visste de ikke. Det var kritisk viktig informasjon for kriseledelsen i kommunen som de ikke fikk. Rv. 4 er sterkt trafikkert og har mye tungtransport. Sykehuset på Gjøvik ligger et par kilometer ovenfor rv. 4 og er hovedsykehus for alle i hele Vest-Oppland. Innbyggere fra Valdres, Hadeland, Land, Toten og Gjøvik kommer hit, ofte i ambulanse, både nordfra og sørfra. Nå stengte Vegvesenet hovedankomsten til sykehuset uten å gi beskjed til kriseledelsen i kommunen. De visste altså ikke at Vegvesenet hadde omdirigert all trafikk gjennom Gjøvik sentrum, og at nødetatenes framkom melighet var sterkt redusert. Trafikken ble omdirigert fra riksveien til fylkesveier og kommunale veier. Det var kommunikasjon mellom kommunene og fylkeskommunen, men den veieieren som stengte sin vei, kommuniserte ikke. Det er alvorlig, og det kunne også fått alvorlige konsekvenser for liv og helse. Åpenbare læringspunkter her er kommunikasjon på tvers av nivåer. For meg er det uforståelig at Statens vegvesen kan stenge en hovedvei uten å kontakte kommunens kriseledelse. Dessuten er det vanskelig å skjønne at både person- og godstrafikk ble omdirigert til kommunale veier uten at tilstanden på dem ble sjekket med kommunen. Totalberedskapskommisjonen er tydelig på at håndtering av hendelser som påvirker samfunnenes transportevne, krever koordinert innsats fra eiere av transportinfrastruktur. De peker på at ved hendelser som påvirker både riks- og fylkesveier, kan det være utfordrende å skape en felles situasjonsforståelse og sikre koordinering og kommunikasjon mellom veieiere. En av hovedanbefalingene til totalberedskapskommisjonen er bedre samordning på tvers av forvaltningsnivåer. De skriver at det er avgjørende at aktørene i sektoren avklarer ansvar og oppgaver i kriser. På tross av at vi under «Hans» så flere eksempler der denne koordineringen ikke fungerte, sier kommisjonen at de har inntrykk av at det jobbes systematisk med dette i Samferdselsdepartementet. Jeg håper det ikke bare jobbes systematisk med dette i departementet, men at det gjennomgås i hele sektoren, og at man har lært noe her, sånn at vi er bedre rustet neste gang, for det er jo ikke sikkert det blir lenge til. Hvordan jobber departementet med erfaringene etter ekstremværet «Hans»? Vil statsråden være tydelig på at det er Statens vegvesen som har ansvaret for kommunikasjonen mellom kommune og fylke når riksveier og europaveier stenger

kanskje ikke så imponert over statsrådens første svar. Jeg savner at man fokuserer mer på hva vi gjør når hendelsen først inntreffer.

Jeg har ennå ikke hørt noen fra regjeringen si at de vil endre anskaffelsesregelverket ved slike hendelser, når landet deles. Vi kan ikke stille oss sånn når en bru detter ned, skal vi følge vanlig anskaffelsesprosedyre. Da må vi se på andre tiltak, for det er en ekstraordinær situasjon. Da kreves det også ekstraordinære tiltak. ikke så imponert over Sandtrøen, som drar inn en jernbanereform når vi snakker om beredskap og hva vi skal gjøre neste gang. Det har egentlig ingenting med saken å gjøre. Det handler om hva vi ønsker som nasjon, hvordan vi ønsker å styre landet, sørge for beredskap og sørge for at vi har strekninger åpne.

Jeg imøteser gjerne at ministeren kommer tilbake til Stortinget med en egen sak for å se på hva vi gjør hvis landet deles i to. Hva gjør vi ved kritiske hendelser? Hva gjør vi når det er kritisk, virkelig kritisk, og flere strekninger blir stengt? Jeg registrerer at man har kompensert godstransporten, men ikke gjort noe med persontransporten. Det betyr at man ikke har noen skinner å kjøre på. Jeg savner også det. Det det. Det kunne man altså gjort noe med ved å komme med andre løsninger enn å følge dagens anskaffelsesprosedyrer, som gjør at det går opp mot et år før man har ny bruforbindelse på plass. Det er veldig spesielt å se rundt seg i Europa, hvor man klarer dette på langt, langt kortere tid.

vi ønske vi hadde en litt mer framoverlent minister som tok dette på alvor. Kom til Stortinget med forslag, hvis det er det man trenger, så skal vi være med. Vi kan ikke stille oss i en sånn situasjon at vi er så sårbare at vi sitter med hendene i fanget og opp i været fordi det er noen regelverk som ikke tillater at dette kan skaffes raskere.

Randklev bru i Gudbrandsdalen ble ødelagt av flommen, og vi vet ennå ikke hvor lang tid det tar før brua i Gudbrandsdalen blir reparert. Saken viser hvor viktig det er å ha to togforbindelser mellom Midt-Norge og Østlands-området. Hadde vi satset på Rørosbanen tidligere, kunne vi hatt en topp moderne jernbane som kunne fraktet mye gods og persontrafikk. Uværet «Hans» var bare starten. Vi vet at klimakrisen gjør at vi kommer til å oppleve den typen uvær oftere. Derfor haster det nå med å få på plass en skikkelig satsing på Rørosbanen, en satsing som gjør at vi står bedre rustet neste gang uværet treffer. Vi trenger flere og lengre krysningsspor, innleie av flere lokomotiv, og ikke minst trenger vi for alvor å starte arbeidet med å elektrifisere Rørosbanen og Solørbanen. Da kan mye av godset fra Nord-Norge og Trøndelag sendes via Røros og Elverum og ut til Sverige og videre til kontinentet. Alt trenger ikke å gå via Oslo. Hvis vi blir stående uten jernbanebrua i Gudbrandsdalen i så mye som to år, risikerer vi at store deler av næringslivet flytter godset sitt over fra jernbane til vei for godt. Det er ikke bra, verken for miljøet eller for trafikksikkerheten. Rørosbanen ligger der, og SV har i mange år sagt at den nå må prioriteres. Heldigvis sier samferdselsmyndighetene at vi må prioritere å ta vare på det vi har. Derfor var det skuffende at det ikke kom noen stor satsing på Rørosbanen i statsbudsjettet. Det kom penger til rassikring, men den moderniseringen av banen som trengs, venter vi fortsatt på. på. Uværet «Hans» viste oss hvor viktig det er å ha gode togforbindelser flere steder. Derfor håper jeg samferdselsministeren kan si noe om hva han vil gjøre for å styrke Rørosbanen i tiden framover.

Der har vi i årevis hatt jordskred og jordras. Mange av veiene som er bygd for en tid tilbake, er også bygd under den marine grensen. Det vil si at det er leirjord. Desto mer ekstremvær vi får, desto mer fylles det i jordmassene, og desto mer må vi regne med at ting skjer. Men hva er hele beveggrunnen? Det er at vi har et voldsomt etterslep og mangel på vedlikehold veldig

Det kunne også gjort at det var kløyvd enda flere plasser, slik at vi ikke hadde kommet over til Vestlandet. Alt dette bringer oss til det som er hovedmantraet, det er et voldsomt vedlikeholdsetterslep. Det er heller ingen tvil om at planverket er nødt til å oppgraderes i forhold til nåsituasjonen, for hele opplegget er jo at vi er nødt til å få vannet vekk, så det ikke gjør skade.

Jeg er ikke så opptatt av fargen på kjeledressen som representanten Sandtrøen er. Jeg tror hovedpoenget er at vi må få det gjort, ikke at vi bruker tid på organisering. Dessverre er mye av det regjeringen har holdt på med i denne perioden, hvordan man skal organisere, og hvilken farge man skal ha på kjeledressen.

Nå må blikket rettes framover, for tidsaksene og tidsaspektet er det som er viktig. Da kan vi ikke hele tiden se på organisering, vi er nødt til å få ting gjort. Det er det som er hovednøkkelen her. Og hva er lærdommen fra «Hans» og annet uvær? Jo, vi har en infrastruktur som antakelig ligger tilbake i tid. Vi er nødt til å oppgradere den. Vi er nå også nødt til å se på de mindre veiene. Det betyr i hovedtrekk at vi er nødt til å fokusere på fylkesveiene, for vi vet ikke når dette skjer neste gang.

Ekstremværet «Hans» lærte oss mye om beredskap. Det lærte oss også hvor utrolig viktig det er å få opp tempoet på utslippsreduksjoner globalt og i Norge, samt på ivaretakelse av natur og andre arealer som er naturlig flomvern, og som bidrar til å binde karbon.

Som flere har vært inne på i interpellasjonsdebatten, står vi her to måneder etter «Hans» og er fortsatt i en situasjon hvor landet er delt i to. Dovrebanen, som er en nasjonal hovedfartsåre for både person- og godstrans porten, er fortsatt stengt. I statsbudsjettet for 2024 sies det at Randklev bru skal gjenoppbygges så raskt som mulig, men Bane NOR har ingen prognoser for når det kan skje.

for hva slags tidsskjema vi kan se for oss. Det hadde vært nyttig med litt mer informasjon om hva vi kan se for oss, hva som er de ulike alternativene for når vi kan ha Dovrebanen intakt og på Mens Dovrebanen står der og er delt, påføres samfunnet store tap for hver dag som går. Ifølge NHO Logistikk og Transport taper togoperatørene som frakter gods på strekningen, 3–4 mill. kr daglig. De kan kun håndtere 50 pst. av den godsmengden de kunne før Dovrebanen ble stengt, og de må benytte seg av den mye dårligere dimensjonerte Rørosbanen. Det er en helt uholdbar situasjon. Jeg kan legge til at det også har store konsekvenser for persontransporten, og det er jeg et levende eksempel på selv. Jeg har prøvd flere ganger å reise med barn på den strekningen disse to månedene. Det er en veldig effektiv måte å få folk til å ta fly på, for å si det sånn. av og til godt håndtert, men andre ganger er det utrolig vanskelig. Jeg er helt sikker på at både en del eldre og mange barnefamilier velger bort toget i disse månedene. jeg er overrasket over at det ikke finnes bedre planer for hva som skjer når helt vital infrastruktur blir satt ut av spill, for effektene av at været blir villere, varmere og våtere, har vært kjent lenge og burde ikke komme som noen overraskelse på verken denne regjeringen eller tidligere regjeringer. I kjølvannet av «Hans» kom samferdselsministeren med ganske lite klargjørende svar på når vi kunne forvente at banen ble gjenåpnet. Han ville heller ikke foreta seg noe aktivt for å lempe på regelverket for å få fortgang i byggearbeidet, med mindre det kom en konkret forespørsel fra Bane NOR, har jeg lest. Jeg forstår at arbeidet med å gjenoppbygge Randklev bru er et komplekst prosjekt. Ifølge Bane NOR er det f.eks. ikke noe raskere å ta i bruk veibrua som jernbanebru. Det er også usikkert om man kan bruke de eksisterende brufundamentene. Som andre også har vært innom, er det eksempler fra flere steder, flere land i verden som har hatt kollaps av bruer og annen infrastruktur, hvor man har sett en helt annen handlekraft.

Når en nasjonal hovedfartsåre som Dovrebanen bryter sammen, burde det utløse høyeste prioritet i regjeringen. Det burde forventes at myndighetene stiller til disposisjon den kompetansen som trengs, uansett hvor den befinner seg, og at man jobber på tvers av etater, direktorater og statseide selskaper for å løse problemet så snart som mulig. Dersom det er nødvendig, mener vi i Miljøpartiet De Grønne at man også bør hente inn kompetanse fra privat sektor, og at det er viktig at man vurderer det. vurderer det. Denne gangen var det en nasjonal jernbanelinje som langvarig ble satt ut av spill. Neste gang kan det handle om noe annet. Jeg håper samferdselsministeren kan oppklare hva man helt konkret har tenkt å foreta seg, og hvilke strukturelle og organisatoriske grep man ser for seg, for å sikre at relevante aktører samarbeider godt for få gjenoppbygd strekningene i tilfeller som dette, for dem vil vi få mye mer av framover. Anna Molberg

Ekstremværet har, som vi vet, hatt store konsekvenser for sentral infrastruktur på hele Østlandet. Heller ikke min valgkrets, Hedmark, har vært unntatt dette. Det var ikke mange centimeter om å gjøre før Mjøsa hadde flommet over jernbanelinjen i Åkersvika på Hamar. Samtidig så vi at Rørosbanen viste seg å være et veldig verdifullt supplement for godstransport til Trøndelag da Dovrebanen ble stengt. Særlig Våler kommune ble rammet av uværet, dette hovedsakelig på grunn av store vannmengder i Glomma. På Braskereidfoss brast som kjent demningen, ti husstander ble evakuert, krafttilførselen til lokal industri ble brutt, bortfall av kraftproduksjonen har betydd inntektsbortfall for kommunen. Jeg må legge til at Våler kommune hadde store problemer med å komme i kontakt med NVE, som verken hadde en kontaktperson tilgjengelig eller en beredskapstelefon. Det er ganske viktig å ha sånne ting på plass når det er et stort behov for kritisk informasjon. I tillegg er fv. 507, som knytter sammen øst- og vestsiden av demningen, helt borte. Dette innebærer naturlig nok en større belastning og slitasje på de øvrige veiene i kommunen. I årets statsbudsjett er det lagt opp til en økning i tilskuddet til norske fylkesveier på 26 mill. kr. Økning er veldig bra, men med tanke på det etterslepet som allerede er der, og ikke minst de enorme ødeleggelsene vi ser, er det dessverre lett å se for seg at fylkene havner enda mer bakpå når det gjelder restaurering og forbedring av fylkesveinettet. I Innlandet var fylkesveinettet stengt på 110 steder etter uværet. Avganger var stengt på rundt 35 busslinjer i fylkeskommunen, for noen dager siden fikk vi en oppdatering fra fylket om at ni fylkesveier fortsatt er helt eller delvis stengt. Vi snakker om kostnader i mange hundremillionersklassen dersom vi legger til grunn det fylkesordføreren i Innlandet, Aud Hove, sa i august. Dette sier litt om hvilke ødeleggelser som har funnet sted. Uvær og ekstremvær er trolig noe vi må venne oss til. Vi har også hatt det før, vi er nok alle enige om at det hviler et særlig ansvar både lokalt og nasjonalt for å sikre at vi har gode rutiner for å forebygge og håndtere situasjonen når den først oppstår. God beredskap handler om god koordinering og at våre ulike myndigheter snakker sammen. God beredskap handler også om grundig å ettergå hvordan man håndterte en situasjon – for å lære noe til neste gang. Det er bra at statsråden er her i dag for å redegjøre for Stortinget om hvordan det arbeides med beredskapen, og hvordan vi sikrer infrastrukturen vår for framtiden. Regjeringen skriver i statsbudsjettet at det tas sikte på å komme tilbake med forslag til en tilleggsbevilgning i nysalderingen av statsbudsjettet for 2023. Det ser vi fram til, og vi forventer også den hjelpen som trengs.

(H) [10:55:28]: Jeg vil si litt om sam- funnssikkerhet generelt innenfor samferdselssektoren, for vi må ha gode planer også for andre kriser enn «Hans». Et langstrakt land som vårt er sårbart for krise og sabotasje. En krise vil i sin natur være tverrsektoriell og kreve innsats fra en rekke departementer og sektorer. Vi er ikke gode nok til å tenke redundans, dvs. vi tar oss ikke råd til å bygge alternative kraftlinjer, telefonlinjer, osv. for å supplere hovedlinjene. Vi blir sårbare når vi ikke bygger alternativer, slik vi så for noen år siden da en gravemaskinfører i Gudbrandsdalen kuttet kabelen mellom Sør-Norge og Midt-Norge, hvor radarbildet til flyvelederne lå. Det medførte at samtlige fly nord for Trondheim ble satt på bakken, så vidt jeg husker inkludert ambulansefly. Av en eller annen grunn kunne ikke flyvelederne ha fly i luften etter den gamle metoden: god avstand og tett posisjonsrapportering. Dette er også en del av vår sårbare samfunnssikkerhet. Vårt sårbare samfunn er utsatt for mange risikoer. For eksempel finnes det kriminelle som etablerer entreprenørbedrifter for å ha så stor økonomisk vinning som mulig. Vi har eksempler hvor de benytter billigere materialer som ikke er kvalitetsgodkjente. En grundig risikoanalyse av en bru i Genova tilsa at brua var trygg, men den ble bygd av et firma som viste seg å være ledet av kriminelle, og som ikke bygde brua i avtalt kvalitet. Det medførte en katastrofe som kostet 42 mennesker livet.

Under den kalde krigen var ansatte i entreprenørbedrifter mobilisert i bedriftene og fritatt fra tjeneste i Forsvaret og Sivilforsvaret. Det sikret oss at gravemaskinsjåførene faktisk kunne stille der det var behov for gravemaskin, og ikke måtte møte i Heimevernet for å løse andre oppgaver som også var nødvendig i en krise. I dag finnes det ingen garanti for at de ansatte i entreprenørfirmaer kommer dersom det blir behov for dem, fordi de kan bli kalt ut av Heimevernet eller Sivilforsvaret. Samferdselssektoren har et stort ansvar for samfunnssikkerheten vår. Jeg faller stadig tilbake til beredskapstiltakene under den kalde krigen, for da var det gode planer, som også ble øvd. For eksempel hadde staten avtale med busselskapene om evakuering av befolkningen. Det kan bli aktuelt i en krise også. Skulle det bli masseskade eller en epidemi som krever et stort antall senger på sykehus, må vi sende hjem syke som har lavere prioritet. Ute i fjordene våre seiler hurtigruta og passasjerferjer. Før midten av 1990-tallet var de en del av vår beredskap, som feltsykehus. MS «Peter Wessel» var en ferje som seilte mellom Norge og Danmark. I Larvik havn var det lagret et feltsykehus i containere. Det var bare å kjøre containerne om bord, så kunne skipet seile til det området hvor det skulle bistå, mens helsepersonellet klargjorde sykehuset. Forsvaret har store kapasiteter, både Ingeniørvåpenet og Heimevernet. En av Heimevernets styrker er at soldatene har en sivil jobb og sivil kompetanse som kan bidra til gode løsninger. Statsforvalterne har en viktig rolle og har stor betydning ved å koordinere alle gode krefter fra ulike statlige og private foretak. Det har betydning at aktørene møtes i fredstid for å bli kjent med hverandres ressurser, slik at de lettere kan samarbeide når krisen oppstår. Redningshelikoptre, ambulansehelikoptre og politihelikoptrene våre er viktige deler av vår beredskap. I dag seiler det mange skip i ytre Skagerrak mellom Norge og Danmark, men vi har dårlig beredskap der fordi de nevnte helikoptrene ikke får tilgang på drivstoff på Kjevik flyplass etter arbeidstid. Dette er ett eksempel på en lavthengende snubletråd. Totalforsvaret var godt utviklet, men ble dessverre lagt ned for snart 30 år siden. Etter Russlands invasjon i Ukraina i 2014 ble arbeidet med totalforsvarsplanene tatt opp igjen i 2016. Krisene vi står i, viser at vi trenger gode planer også innenfor samferdselssektoren.

Jeg vil først takke in- terpellanten for å stille et meget betimelig spørsmål til statsråden. Det lyder slik på slutten: «Hva vil statsråden gjøre for å sikre oss bedre før neste naturhendelse?»

Man møter også dette med anskaffelsesreglene. Det minner meg litt om min tidligere jobb, da jeg hadde kurs for nye stortingsrepresentanter som hadde vært i kommunestyrene. I kommunestyrer hører man ofte fra rådmannen eller kommunedirektøren at det man foreslår, er i strid med lovverket – at det kan vi ikke gjøre, det er ikke mulig fordi loven sier noe annet. Da lærte jeg dem at det ikke gjelder her i Stortinget, hvis en lov eller et reglement hindrer oss i å gjøre noe, har vi myndighet til å endre det reglementet. Så den inngrodde holdningen om at alt må være lovlig – glem den. Da fremmer vi forslag om å endre loven.

mye, mye raskere og på en helt annen måte? Det kom en rekke planer, i hvert fall fikk jeg minst én gjennomarbeidet plan for å reetablere broen på Ringebu, som kunne vært iverksatt relativt raskt. Da er det dette med anskaffelsesreglene, som selvsagt alle de tjenestefolk som behandler dette, reelt sett er bundet av. Da kan man sørge for å endre reglene. “Hans” Det er veldig fint å høre statsråden si at dette skal gjennomføres så raskt som overhodet mulig. Jeg mener at da vi så gjenoppbyggingen av Tretten bru, var ikke det på tre skift. Jeg tror det var bare et vanlig dagskift. Så spørsmålet er: Det må da være mulig også å endre lover og regler slik at i situasjoner hvor det er om å gjøre å få gjort noe raskt, kan man i hvert fall ha en arbeidsutførelse på to skift og helst tre skift. Jeg vet at om natten kreves det noe lys og slikt, men det er også løselig. Det er mye som kan gjøres for å få tilbake Dovrebanen så raskt som overhodet mulig, men da må man være villig til å tenke litt nytt, og ikke at dette er slikt som skal gjøres etter de någjeldende systemer. Da endrer vi systemene. Jeg håper statsråden vil bekrefte at han vil se på disse tingene som jeg her har tillatt meg å stille spørsmål om. [11:05:03]: Takk til alle som har deltatt i denne interpellasjonsdebatten. Jeg synes det har vært mange gode innlegg, og jeg håper at statsråden også merker seg at det er et stort engasjement for denne beredskapstenkingen som må ligge til grunn hvis en skal møte et villere, våtere og farligere klima.

forrige ordføreren i Drammen, Monica Myrvold Berg fra Arbeiderpartiet, sa etter flommen nå at den investeringen på 200 mill. kr som var gjort i Mjøndalen, virket over forventning. Det ble ikke noen oversvømmelse i Mjøndalen – riktig nok ble det det i Hokksund, men det var ikke forutsett – og det har vist at tiltak virker. I Drammen har vi nå en stor ombygging av – jeg holdt på å si – hele byen, fordi jernbanestasjonen skal klargjøres for det nye dobbeltsporet gjennom

av hensyn til mulig flom. Det er altså iverksatt tiltak, og det gjøres mye. Min gode kollega Sandtrøen viste til den utmerkede strekningen rv. 3 gjennom Østerdalen, som er en såkalt utbedringsstrekning. Der er det gjort mange gode tiltak,

Nå har til alt overmål Senterpartiet og Arbei derpartiet beholdt alle ordførerne i Hallingdal, men rv. 7 er fjernet fra statsbudsjettet for 2024. Ikke én krone er altså satt av til den strekningen. Så det er litt lite konsekvens i tankegangen om å utbedre det vi har. Fylkesveiene har jeg ikke nevnt, men jeg tror ikke landets fylkesordførere er superfornøyde med det budsjettforslaget som vi snart skal begynne å behandle. Det kommer ikke veldig mye, sett i forhold til den retorikken vi hørte i Arendal og i valgkampen ellers om fylkesveiene.

Takk til repre- sentantene for en god debatt med ulike synspunkter som kommer fram. med oss de synspunktene i det videre arbeidet, men jeg har lyst til å kommentere noe av det som framkommer, for det er selvfølgelig alltid sånn at når vi har hatt en sånn hendelse, er det noe å lære. Det er noe å bygge videre på for å være bedre rustet neste gang. fall først si at mitt hovedinntrykk er at i situasjonen med «Hans» fant ressursene hverandre i stor grad. Det ble gjort veldig mye bra beredskapsarbeid mellom statlige etater, med fylkeskommunene, med kommunene, med beredskapsetatene våre, slik at man i sum håndterte en stor og krevende utfordring på en veldig god måte. Så er det selvfølgelig ting som ikke er optimalt. Dette med kommunikasjon, kriseledelse lokalt samhandling mellom Statens vegvesen og kommuner er synspunkter vi også har fått fra andre steder, og som vi selvfølgelig har tatt opp med Statens vegvesen. Jeg vil selvfølgelig også framheve at vi har statsforvalterfunksjonen, og vi har hatt beredskapsmøter og samordning underveis, men det er klart at i en så

på: Når jeg sier så raskt som mulig, mener jeg jo så raskt som mulig. Jeg vet at det er ulike synspunkter på det, men jeg må i hvert fall ha respekt for at jeg har et fagmiljø å forholde meg til i Bane NOR, og jeg har ingen grunn til å tro at de har noen andre intensjoner enn å levere på det så raskt som mulig.

Det vi snakker om her, er et bruspenn på 170 meter over en elv i full strøm, med flom, og denne flommen har stått så lenge at det har forsinket muligheten for å komme i gang med et opprydningsarbeid. Så det er ikke nødvendigvis alltid sammenlignbare størrelser man trekker fram. Vi har god tro på at man skal ha rask framdrift, så rask framdrift som overhodet mulig, med å få gjenreist en bru, men når man spør om helt konkret framdrift, må man ha respekt for det jeg sa i mitt innledende innlegg. Det er helt avhengig av hvorvidt man kan gjenbruke eksisterende bru eller ikke, og det får man snart vite. Hvis man kan det, vil det gå raskere. Hvis man må begynne med en ny struktur, vil det ta lengre tid. Anskaffelsesregelverk har vært tatt opp her. Det er ikke vår oppfatning at det har vært en beskrankning. Det finnes unntaksadganger i anskaffelsesreglementet som Bane NOR bruker, så vi har ikke sett det som en utfordring. Hvis så skulle være tilfellet, er jeg enig med representanten Hagen i at vi må se på om det er grunnlag for å endre lovverket. Det var i grunnen det jeg rakk. Det var en del andre ting jeg skulle ha kommentert, men jeg har ikke mer taletid. Presidenten [11:11:29]: Dermed er debatten i sak nr. 2 avsluttet. Sak nr. 3 [11:11:32] Interpellasjon fra representanten Sofie Marhaug til olje- og energiministeren: «Det er nå to år siden Høyesterett konkluderte med at vindkraftverkene på Storheia og Roan krenker reindriftssamene på Fosens menneskerettigheter. Sann- hets- og forsoningskommisjonen skriver i sin rapport at den manglende oppfølgingen av Fosendommen setter samers «tillit til samfunnsinstitusjoner under press», noe også demonstrasjonene i Oslo vinteren 2023 viste.

[11:12:13]: Demonstrasjonene er kanskje avsluttet for denne gang, men Høyesteretts Fosen-dom er fortsatt ikke fulgt opp. Det begås fremdeles urett. I NRK kunne vi denne helgen lese om Arvid Jåmas harde, mangeårige kamp for å bevare reinbeitet på Fosen. Det står enorm respekt av at han deler den fortellingen offentlig. Sannheten er at den samiske reindriften blir truet av vindturbinene, og forsoningen kommer ikke så lenge regjeringen lar være å følge opp Høyesteretts dom. Vi kan ikke la det gå to nye år uten sannhet og forsoning. Sannhets- og forsoningskommisjonen skriver i sin rapport at den manglende oppfølgingen av Fosen-dommen går på tilliten løs. Det er alvorlig. For hver dag som går siden dommen falt, øker mistilliten. Mistilliten og skuffelsen sitter dypt i det samiske samfunnet og i statsrådens eget parti. I helgen uttalte Ronny Wilhelmsen, leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, at tilliten til regjeringen er brutt.

I to år har regjeringen unngått å respektere maktfordelingsprinsippet, som rettsstaten er tuftet på. Benedikte Benedikte Høgberg, professor i statsrett ved Universitetet i Oslo, har uttalt: «Når Høyesterett har sagt sitt, må de to andre statsmaktene følge det opp. Hvis ikke har vi ingen rettsstat.» rettsstat.» Min erfaring fra medieuttalelser og fra uttalelser i denne salen er at statsråden i sitt svar kommer til å vise til den pågående meklingen. For min del synes jeg det er rart at regjeringen outsourcer oppfølgingen på denne måten, og at partene i det hele tatt er nødt til å forhandle om en dom – en høyesterettsdom.

men nå har altså Nord-Fosen sida gått ut og sagt de vil trekke seg fra meklingsprosessen hvis ingen løsninger på menneskerettighetsbruddet blir presentert innen kort tid. Ansvaret hviler på regjeringen, ikke på dem som har vunnet fram i Høyesterett. Ikke bare har staten begått et menneskerettighetsbrudd i utgangspunktet ved å gi konsesjon til vindkraftanlegget, regjeringen er også i ferd med å forsømme reparasjonsplikten sin gjennom to år uten oppfølging. Det har et navn. Det kalles for trenering. Statsråden har i media langt på vei forskuttert utfallet av meklingen ved å avvise krav om riving av turbinene og tilbakeføring av landet. I dommen til Høyesterett diskuteres avbøtende tiltak. De veies og finnes for lette. Regjeringen har brukt to år på å komme opp med nye og bedre løsninger. De har uteblitt. Den logiske konklusjonen av dommen er at turbinene som er i direkte konflikt med reindriften, rives, og at dette landet tilbakeføres til reinbeiteområder. Likevel har Aasland uttalt at riving av samtlige turbiner ikke er aktuelt nå. Jeg vil gjerne utfordre statsråden helt konkret på dette utsagnet. Er riving av noen turbiner aktuelt nå? Kan riving av flere eller noen turbiner være aktuelt i framtiden? Hvis statsråden utelukker disse tingene, forstår jeg nemlig ikke hvordan han skal klare å oppfylle menneskerettighetsforpliktelsene om å ta vare på den samiske reindriften, som er en nomadisk reindrift og er beskyttet av sivile og politiske rettigheter.

Sannhets- og forsoningskommisjonen skriver i sin rapport at den manglende oppfølgingen av Fosen-dommen setter samers tillit til samfunnsinstitusjoner under press, noe også demonstrasjonene i vinter og forrige uke har vist. Et rimelig rettsstatsprinsipp er at regjeringen ikke overkjører Høyesterett. Kan statsråden leve med at regjeringens energipolitikk truer rettsstaten? Aasland [11:17:33]: Regjeringen overkjører ikke høyesterettsdommen i Fosen-saken, og vi trenerer den heller ikke. det hele og fulle ansvaret for at vi må finne avbøtende tiltak som gjør at vi retter opp det høyesterettsdommen har påpekt. Vi jobber kontinuerlig med å følge opp dommen. Det er vårt ansvar. Det er komplekse og krevende problemstillinger som skal drøftes og vurderes i saken. Det er avgjørende for regjeringen å finne en løsning som ivaretar rettighetene til reindriftssamene på Fosen, og som vil stå seg i ettertid. Det skal også i framtiden drives samisk reindrift på Fosen. Jeg har sagt det mange ganger: Det må være innenfor en trygg ramme ut fra generasjonsperspektivet. Fosen-saken har hatt høy prioritet i regjeringen siden dommen kom i oktober 2021. Dette er en svært kompleks sak, og regjeringen gjør det den kan for å finne en god, trygg løsning. Olje- og energidepartementet varslet i desember 2021 en omgjøringsprosess av konsesjonene i lys av dommen. Nye vedtak må begrunnes, og det kreves saksbehandling på vanlig måte. Nå pågår det en meklingsprosess mellom reindriftsutøverne og vindkraftkonsesjonærene, som Olje- og energidepartementet har initiert. Meklingsprosessen er ledet av riksmekler Mats Ruland, sammen med en tingrettsdommer og en reindriftsutøver. Jeg mener det er bra at partene i saken, altså reindriftssamene og vindkraftkonsesjonærene, har valgt å benytte seg av tilbudet om mekling. Mekling er ikke en outsourcing av ansvar. Meklingen er en ramme for å etablere trygghet for at de som deltar i prosessen, føler seg tilstrekkelig ivaretatt. Partene i meklingen har hatt en rekke møter. Regjeringen har sagt at vi gjerne bidrar til en avtalebasert løsning i meklingen. Jeg har fortsatt håp om at meklingen vil kunne føre fram til en løsning. Meklingssporet gir også partene mulighet til selv å ha kontroll på løsningen i saken. Jeg tror det å bruke en mekler er med på å etablere den tryggheten hos partene som er nødvendig for å utforske ulike muligheter for å finne en god, framtidsrettet løsning. Meklingene pågår fortsatt, og innholdet er fortrolig, så jeg kan ikke kommentere det. I lys av meklingsprosessen og i dialog med reindriften har vi foreløpig ventet med å sette ut utredningsprogrammet som det er konsultert om, knyttet til et omgjøringsvedtak i saken. i saken. Regjeringen har beklaget overfor reindriftssamene på Fosen at konsesjonsvedtaket innebærer et brudd på menneskerettighetene. Jeg forstår frustrasjonen over at tiden går. Det er en krevende sak, spesielt for de familiene som har stått i dette over mange år. Jeg er enig i at vi må finne en løsning så raskt det lar seg gjøre, og det er regjeringens ansvar at saken finner sin løsning. Hvor raskt en krenkelse av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter må repareres, avhenger bl.a. av hvor kompleks saken er, og hvor omfattende prosessene som må gjennomføres for å sikre at krenkelsen repareres, er. Regjeringens energipolitikk skal selvfølgelig støtte opp under tilliten til rettsstaten. Tilgang på strøm er en helt grunnleggende forutsetning for industriutvikling, vekst og arbeidsplasser. Dette gjelder i hele landet. Det neste tiåret vil vi trenge mer kraft og bedre nett. Samtidig er det slik at alle større kraftutbyggingsprosjekter har negative konsekvenser for allmenne og private hensyn og ofte kan føre til konflikter med andre interesser, f.eks. samiske interesser. Dette gjelder både utbygging av vannkraft, av vindkraft og av nettanlegg. Når det er reelle, vanskelige interessemotsetninger i en sak, er det desto viktigere å kunne ta et informert valg. Hensynet til samiske interesser og det folkerettslige vernet skal alltid og jeg understreker: alltid – være ivaretatt i energisaker i samiske områder. Hensynet til samiske interesser tillegges stor vekt og har til dels blitt avgjørende i mange av de sakene som har vært til behandling de siste årene. De siste 10–15 årene har en rekke søknader om vindkraftverk i samiske områder blitt behandlet. Flere av disse søknadene har enten blitt trukket eller fått avslag. Jeg er opptatt av at samiske interesser involveres i alle stadier av prosessen med planlegging av nye energianlegg i samiske områder. Jeg ønsker at vi legger til rette for bedre samspill mellom kraftproduksjon og reindrift. Det er en viktig forutsetning for at reindriftsnæringen kan videreføres også mellom generasjoner.

Jeg ønsker i det videre at statsråden utdyper hva han mener med generasjonsperspektivet, for det er svært, svært uklart for meg hva han legger i det. Dommen til Høyesterett diskuterer faktisk miljøet, behovet for mer kraft og klimakutt opp mot utbyggingen av vindkraft på Fosen og konkluderer med at her kunne valgt annerledes. Det var ikke nødvendig ut fra et klima- eller miljøperspektiv å bygge vindkraft

nye utredninger og nytt grunnlag for å følge opp den dommen, stiller jeg meg svært, svært undrende til. Meklingsprosessen det også vises til, har vært taushetsbelagt, og den er uten frist. Når meklingen i tillegg mangler framdrift, skaper det en frykt for at den meklingen i praksis bare er en utsettelse av en oppfølging av dommen. Sånn oppleves det nå. Det er ikke rart. Det er også en helt riktig opplevelse, for vi har som stat en reparasjonsplikt, uten at vi skal drive og trenere Høyesteretts dom. Det er også en del av det rettsstatlige prinsippet med maktfordeling som ligger til grunn, og som jeg opplever har blitt fullstendig tilsidesatt når det har gått to år siden dommen falt. Jeg har i tillegg noe jeg lurer på, for i forrige uke stilte jeg statsråden spørsmål om et notat fra NVE, som jeg kan sitere igjen, som knyttet seg til kraftplanen for Finnmark: «Det viktigste budskapet i notatet er dette: Samtlige av konsesjonssakene i Finnmark er krevende og har lav framdrift». Og videre: «Konsultasjoner med reindriftsinteressene blir vanskeligere og mer tidkrevende, da det fra reindriftens side henvises til de pågående prosessene på Fosen». Dette ble sendt til regjeringen 2. juni, likevel har regjeringen sagt at de skal bygge mer kraft. Jeg lurer på og vil også ha svar på: Hvorfor blir ikke dette rådet tatt på alvor, og hvordan kan man leve med at de pågående prosessene på Fosen ikke får noe å si for annen politikkutvikling? Statsråd Terje Aasland [11:25:42]: La meg starte med å forklare hva jeg legger i generasjonsperspektivet, for jeg synes det er viktig at også representanten Marhaug er innforstått med hva det innebærer. Det er ingen tvil om at reindriftens usikkerhet henger sammen med at samfunnet spiser litt av reindriftsområdene, enten det er til energianlegg, veianlegg, næringsformål eller andre ting. I det bildet sier jeg at vi, gjennom vår behandling av og oppfølging av høyesterettsdommen, må sørge for at reindriften på Fosen får trygghet, ikke bare for dem som er reindriftseiere i dag, men også for de kommende generasjoner knyttet til den, så man over tid får en trygghet for at man kan ha et godt grunnlag å drive reindrift ut fra – så er det klargjort. Vi respekterer selvfølgelig Høyesterett. Vi følger det opp hver dag. Vi har jobbet med det hver dag siden Høyesterett avsa sin dom knyttet til det, og dommen som ble avsagt, har altså avgjort at ekspropriasjonsskjønnet basert på vedtakene fra 2013 ble nektet fremmet. Når et ekspropriasjonsskjønn nektes fremmet, er løsningen at saken sendes tilbake til ny forvaltningsmessig behandling. Det er også naturlig, i og med at de uttrykte at konsesjonene sånn sett er ugyldige, men at konsesjonene ikke automatisk falt bort Det er ingen tvil: Det er regjeringens ansvar å finne en løsning i denne saken og bidra til at det blir en løsning. Meklingsprosessen blir det sagt mye om. Jeg mener at å etablere en ordning hvor både reindriftseierne og vindkraftselskapene vil delta for å se på mulighetene for å komme fram til en omforent avtale, er et gode. Når staten også sier tydelig at hvis vi kan bidra inn i en sånn type avtale, vi vil gjøre det, bør det være en fordel for alle parter. Det vil også være det som raskest kan føre til en løsning som etablerer trygghet rundt dem som driver med reindrift på Fosen i dag. Jeg synes det er et godt tiltak, et godt jeg håper og tror at vi kan få til en løsning på det gjennom et sånt meklingsspor. Det blir pekt på dette med energirelaterte saker i tiden framover. Det er ingen tvil samfunnet trenger mer energi for både å håndtere klimautfordringene og for å legge til rette for industriutvikling, næringsutvikling, trygghet for arbeid, trygghet for kommunal velferd osv. Den parallelliteten må vi finne uten at vi ødelegger for reindriftens framtidige muligheter, jeg tror det er fullt mulig å finne de løsningene. Det betyr at vi må gjøre ting bedre fra myndighetenes side i fortsettelsen, og det betyr at vi må se på dette med alternative løsninger, fleksible løsninger, i det spillet.

[11:29:04]: Tusen takk til representanten Sofie Marhaug for denne interpellasjonen. Denne interpellasjonen kunne blitt svært enkelt og greit svart opp. Det burde vært «ijje» – nei. Selvsagt kan ikke en statsråd leve med at regjeringens energipolitikk truer tilliten til rettsstaten.

I Sametingets vedtak i mars fastslo de også at tilliten mellom samene og staten er brutt. Det er nå helt klart en tillitskrise. tillitskrise. Minister Aasland har fastholdt hvor viktig utredningsprogrammet er, men i september sa han til Stortinget at det sporet er parkert, i forståelse med reindriften. Verken reineierne på Fosen eller Sametinget var informert om denne avgjørelsen. Sametinget og regjeringen ble aldri enige om et utredningsprogram fordi regjeringen sto for akkurat de samme omkampspunktene i 500 dager, og regjeringen ville gå videre uten Sametingets enighet. Et utredningsprogram kan ikke la seg gjennomføre med en slik uenighet. Dette lyttet ikke minister Aasland til.

Før forhåndstiltredelse ble gitt, manglet det ikke advarsler om at staten og regjeringen ville kunne bryte menneskerettighetene i Fovsen-Njaarke, altså Fosen reinbeitedistrikt, ved å gi en forhåndstiltredelse for utbyggingen av Roan og Storheia. Rettsstaten Norge står til ansvar for at menneskerettighetsbrudd skal opphøre.

I energiloven står det at det kreves et gyldig konsesjonsvedtak for å drifte et vindkraftverk. Så hvordan kan man drifte på et ugyldig konsesjonsvedtak? Det er jo det som er faktum. Konsesjonsvedtaket

ville kunne bryte menneskerettighetene. Likevel trumfer Olje- og energidepartementet igjennom utbyggingen av kraftledningen. Derfor vil jeg spørre minister Aasland om Landbruks- og matdepartementet kan ta feil. Kan ministeren garantere at Landbruks- og matdepartementet tar feil, og at ledningen ikke er et brudd på menneskerettighetene?

Jeg registrerer at statsråden i sitt innlegg ganske mange ganger refererer til samiske interesser. Jeg synes vi skal ha forventninger om, nå som det er gått over 200 dager med et menneskerettighetsbrudd, at man er mer presis i begrepsbruken, spesielt her i denne sal. Det er mange som har interesser i fjellområdene. Det kan være jegere og fiskere og deres forbund. Det kan være turgåere, bærplukkere samiske reindriften har ingen interesser i de områdene de bruker til å utøve sin næring. De har rettigheter, og det er det dette handler om. Dette er rettigheter som ligger i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Det er en konvensjon som Norge har ratifisert. Den er sterk, og den er et rettsvern for de næringsutøverne og kulturutøverne vi snakker om Denne konvensjonen stiller noen krav til statene, Norge og andre. I forarbeidene, forarbeidene, hvis man tar seg bryet med å lese dem, er det ikke bare slik at man skal tåle at den samiske reindriften er til stede i disse fjellområdene – nei, de oppstiller en plikt for staten til å sørge for at det faktisk går bra med denne næringen og disse utøverne. Her har Norge som stat forsømt seg på det groveste. Det er per nå regjeringens ansvar, altså i selskap med stater som vi ellers ikke vil sammenligne oss med når det gjelder å behandle urfolk og deres rettigheter. Statsråden sier at man må legge generasjonsperspektivet til grunn. Det gjør også vi i Rødt, og det gjør alle som protesterer på det hardeste mot denne behandlingen av høyesterettsdommen og treneringen av den. Det er et generasjonsperspektiv her, for det går en historisk linje fra en brutal fornorskningspolitikk til planene om å demme ned bygda Masi. Det går en linje fra Alta-kampen og hele veien fram til der vi er i dag, med et pågående menneskerettighetsbrudd som fortsatt er uløst. Jeg forventer at regjeringen i behandlingen videre legger til grunn det generasjonsprinsippet når vi nå forhåpentligvis får en løsning på denne saken. Dette handler om

å finne ut av en situasjon som man selv har satt seg i, er det et stort ansvar som påhviler regjeringen. Det ser ikke ut til at vi har kommet oss videre.

Jeg vil også takke re- presentanten Marhaug for å ta opp denne interpellasjonen som er en veldig viktig sak for reindriftseiere på Fosen, og som etter hvert vokser og vokser. Det er et pågående menneskerettighetsbrudd, det har vart i to år, det handler mer og mer om selve rettsstaten Norge og hvordan vi følger opp rettsbeslutninger. Det helt grunnleggende prinsipielle er jo at i et demokrati, i en rettsstat, kan ikke politisk makt gå foran rett. Jeg har lyttet nøye til statsrådens innlegg. Han snakker om at vi må finne avbøtende tiltak, at dette er komplisert og krevende, og at det er en pågående meklingsprosess. Men for meg kan ikke oppfølging av en høyesterettsdom være en meklingsprosess. Her må vi gå mye mer fundamentalt og prinsipielt inn. Konsesjonsvedtakene er kjent ugyldige, og det eneste som regjeringen må lete etter og følge opp, er det som også Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, påpeker, og det er å finne den relevante rettslige terskelen. Det handler om at disse anleggene ikke skal ha vesentlig negative konsekvenser for reindriften. Det er den avgrensningen som må finnes. Dette er ikke en omkamp – Venstre har vært imot Storheia-utbyggingen siden 2012–2013 av hensyn til reindriften der vi er nå, en politisk kamp. Dette handler om at staten må følge opp en høyesterettsdom. Nå har det gått to år. det som er forventningen, er at man har en reparasjonsplikt innen seks måneder – og vi holder fortsatt på med mekling for å se om man finner en

har brukt betydelige ressurser også da rettssaken gikk i Høyesterett. Men når dommen er falt, endrer statens oppgave seg helt. Da må statens oppgave være å gjøre tiltak som gjør at vi er sikre på at vi ikke lenger har et pågående menneskerettighetsbrudd. Når de endringene i konsesjonen er gjort det må være endringer i selve anlegget for å dra det under terskelen – kan man diskutere hva man gjør framover. Det første må være at vi er sikre på at det ikke lenger er et pågående menneskerettighetsbrudd,

mener, som NIM har gått inn for i et brev som også er sendt til regjeringen, at vi må følge opp denne saken, og man må ha en uavhengig evaluering av departementets oppfølging av saken. Dette handler om at vi må ha en trygghet for at når høyesterettsdommen er falt, må det følges opp. Det må være en tidsfrist. Vi må komme ut av en situasjon hvor vi har et pågående menneskerettighetsbrudd. Så er det også det neste ansvaret, som er å sikre at tilsvarende brudd ikke skjer i framtiden – med endringer i regelverk, endringer i lovverk for å avgjøre det. Det er ikke en vurdering av av behov for kraft eller naturvern. Dette er en rettslig ramme med en internasjonal avtale om menneskerettigheter, som vi har skrevet under. Det er den som må følges. Og jeg gjentar: Makt skal ikke kan ikke gå foran rett. [11:42:51]: I juni i år fikk jeg æren av å lese opp deler av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport i Nationaltheatret. Jeg fikk lese opp den delen som handlet om energipolitikken i Norge og hvordan den har hatt inngrep i samiske rettigheter. Et sitat som brant seg veldig fast hos meg, var dette fra Arvid Jåma, som er reineier på Fosen: «Vi kjemper imot krefter som økonomisk kan vise til enormt større tall både i omsetning, verdiskaping, skattebetaling og inntekt – tall som gjør oss minimale. Dette er en umulig kamp. Her er det pengene og makta som rår. Konvensjoner og lover beskytter oss ikke.» Mitt innlegg handler om makt. Jåma kjempet i 20 år mot etableringen av Roan og Storheia vindkraftverk, og vi vet at de ble bygd. For to år siden slo Høyesterett fast at rettighetene til reineierne var brutt, og at både ekspropriasjonen av land og tillatelsen til kraftproduksjon var ugyldig. Nå står turbinene der fortsatt, som om ingenting har skjedd, og gir inntekter til selskapene. Menneskerettighetsbruddet vil fortsatt være der så lenge det ikke gjøres tilfredsstillende avbøtende tiltak, sånn at reineierne kan fortsette sin vernede kulturutøvelse.

Men husk da dette: De gjør det fordi de føler de må, og de rettsprinsippene de kjemper for, kjemper de for på vegne av oss alle. For Fosen er ikke første gang staten har overkjørt samiske rettigheter i Norge. Det er den 700 sider lange og tunge rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen en påminnelse om. Vi snakker om statlige overgrep, psykisk og fysisk vold mot barn, eldre, unge, hele lokalsamfunn, ja hele kulturer, et helt folk, over flere hundre år. Merk dette også: Over lang tid brukte staten nettopp ekspropriasjon av areal, bosetting, veibygging og industri aktivt som fornorskningsredskap. Samenes naturnære kultur og språk skulle erstattes med industrielt, moderne, materielt

finne sted. Men har vi ikke også rett til et levelig miljø og må sikre nok fornybar energi for befolkningens trygghet? Det tenker mange. Også dette tok Høyesterett stilling til. Hensynet til mer fornybar energiproduksjon er viktig, skriver de, og selvfølgelig er Miljøpartiet De Grønne helt enig i det. Men Høyesterett avviser at det var relevant her, man aktivt valgte bort andre utbyggingsalternativer for disse vindparkene som kunne ha ivaretatt kulturutøvelsen til samiske reineiere bedre. bedre. Det pågår meklinger nå om både Roan og Storheia, men på hvem sine premisser? OED er til stede i rommet, men jeg ber statsråden klargjøre dette: Hva er statens rolle i disse meklingene? Er staten en aktiv part i å definere og imøtekomme samiske interesser i deres forståelse av hva som trengs for at de skal kunne fortsette sin kulturutøvelse? Eller skal det være opp til et kompromiss, en forhandling mellom et kraftselskap og et urfolk

i en vindpark på vinteren og på sommeren? Er det opp til det kompromisset om staten skal overholde forpliktelsen til å imøtekomme urfolks rettigheter og til å følge en høyesterettsdom? Eller er staten en aktiv part i disse meklingene? I tillegg til økonomisk kompensasjon har reineierne bedt om at konsesjonstiden for vindparkene må bli kortere – det er i hvert fall det som har stått i pressen – og det er for at de skal kunne vite når de kan få tilbake vinterbeitet sitt. Hva er statens begrunnelse for ikke å imøtekomme det? Jeg mener Stortinget bør få vite det. Dette er veldig alvorlig, og jeg mener det er bare én ting staten nå kan gjøre. Det er å legge seg paddeflat og gjør det helt klart, både offentlig og i meklingene, at her skal alle steiner snus for å minimere skadene så mye som mulig, sikre rikelig med kompensasjon

har jeg ikke fått. For meg synes svaret å være ja, for det har ikke kommet noen gode svar på hvordan man kan respektere Høyesteretts dom. I stedet har jeg fått mange bortforklaringer fra statsråden heller enn at han går til kjernen av det som er problemet. Statsråden har sagt at konsesjonen er ugyldig, men at det er ingen automatikk i at den faller bort. Det stats råden i praksis gjør da, er å sende

For meg er det eneste riktige perspektivet på det at reindriften tilbakeføres, slik at de har reinbeite. Det er grunnlaget for at neste generasjon reindriftssamer kan få utøve sin kultur, slik vi har forpliktet oss til gjennom de sivile og politiske Vi kan ikke mekle oss bort fra denne dommen, slik også flere representanter fra de andre partiene nå har tatt opp i denne sal. Det er en viktig ting å understreke, for det er en del av den ansvarsfraskrivelsen som ikke løser problemet, men trenerer dommen. Det er alvorlig

vi respekterer fullt og helt høyesterettsdommen, vi jobber hver dag for å finne en god løsning på dette. Høyesterett har lagt til grunn at vedtakene fra 2013 innebærer et brudd på menneskerettighetene. I dommen legger Høyesterett til grunn at utbyggingen på sikt fører til at reindriftssamene på Fosen må redusere reintallet betraktelig, og at vedtakene fra 2013 ikke inneholder tilfredsstillende avbøtende tiltak opp mot SP artikkel 27. Da er vi inne på det som representanten Elvestuen tok opp, dette med den relevante terskelen for avbøtende tiltak. Hva er det? Jeg har ikke hørt noen her i utgangspunktet uttrykke tanker om det. Det er det som er det krevende, men det er også det som er det viktige, at vi i de avbøtende tiltakene finner at vi er innenfor den rettmessige delen av terskelen på en så trygg og god måte at vi ikke i framtiden kommer i en situasjon hvor menneskerettighetene igjen brytes på Fosen. Det er den krevende øvelsen i dette. Så påstår noen at Riksmekleren er et skalkeskjul eller en trenering eller utsettelse av saken. Det er det ikke. 291 Det er et forsøk på å etablere tilstrekkelig trygghet for at partene kan sette seg ned, også med staten, og avklare om det er mulig å finne en omforent løsning hvor reindriften trygt kan gå videre, og hvor vindkraftselskapene også får en avtale som de kan leve med. Da har staten sagt veldig tydelig at vi ønsker å bidra til å finne en løsning, hvis det er ting på statens hånd som kan bidra til at den avtalen faktisk blir etablert. Jeg kan ikke gå inn og kommentere, som noen uttrykker det her, konkret hva som ligger inne i meklingsrommet, for der har vi alle forpliktet oss til fortrolighet. Det er fordi det skal være tilstrekkelig trygghet for at man der kan diskutere åpne, vide og store spørsmål uten å se det i pressen eller lese om det andre steder etterpå. Det er nettopp for å etablere trygghet til å utforske de mulighetene som faktisk er der, og som må finne sin løsning. jeg kan ikke definere statens rolle, men vi har sagt at vi bidrar i meklingen, og vi vil bidra hvis det finnes tiltak på statens hånd som kan avhjelpe situasjonen. Jeg kan også forsikre representanten Bastholm om at alle steiner snus. Dette er en kompleks, krevende og vanskelig sak, men oppgaven er veldig klar: Vi skal ivareta rettighetene til reindriftssamene på Fosen på en trygg og god måte for framtiden, i et generasjonsperspektiv, som jeg har understreket. Jeg håper at vi kan gjøre det gjennom en mekling. Hvis ikke må vi starte omgjøringsprosessen og fatte et nytt forvaltningsvedtak så raskt som overhodet mulig. Presidenten